Уважаеми колеги! Започваме

нашият въпрос е подобен на въпроса на колегите от БСП и според мен удачно го разделихме –едната дискусия да бъде по общите бюджетни въпроси, а тази да бъде конкретно за фискалния резерв. Нашият принос към уточняването на тази тема е, че нас ни интересува не просто да ни кажете по пера фискалният резерв като структура и размери на перата, но и да ни дадете много важния нюанс, който Вие споменахте, между другото, при предходното изслушване за аналитичния поглед върху фискалния резерв, а именно структурата по пера. Но за всяко едно перо каква част от него е касова наличност, каква част от него са вземания и оттам, разбира се, остатъчният баланс на единната сметка, за който, както знаем, през последните месеци е фактически отрицателен, защото той е изравняваща величина. Нашият въпрос е да ни дадете структурата на фискалния резерв по пера, размерите на тези пера, както каква част имаме в кеш и каква част имаме като вземания. Това е нашият въпрос. Причината за този въпрос е нашата тревога, че макар като общ размер, отделните пера и фискален резерв да изглеждат като цяло добре – достатъчно големи, което и Вие споменахте – вече около осем и ако не ме лъже паметта половин милиарда лева към момента. Фактическата касова разполагаемост, с която държавата разполага, за да може да извършва разплащания текущо, е възможно да е значително по-ниска от размерите на самия фискален резерв и това да доведе до затормозяване на държавните разплащания и до спешна нужда от дълг.

за да информирате Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. Заповядайте. МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ганев! Касовите наличности на държавния бюджет са резултативна величина, която се влия от бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането за съответния период. От гледна точка на бюджетното салдо влияние оказват показателите в частта на приходите, разходите, трансферите и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и вноската на Република България в В частта на финансирането влияние върху касовите наличности оказват операциите по емисиите и погашенията по емитиран дълг, както и другите финансиращи показатели. Всички показатели в частта на финансирането в годишен план, в това число и касовите наличности по държавния бюджет, са обвързани с одобрената обща бюджетна рамка със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Финансирането на одобрения дефицит по Консолидираната фискална програма за годината е в размер на 4,9 млрд. лв. и е предвидено да бъде при спазване на заложените ограничения за емитиране на нов дълг в размер на 4,5 млрд. лв. за годината и законовите изисквания за фискалния резерв. Към края на месец март емисиите „нов дълг“ са в общ размер на около 800 млн. лв., което представлява под 18% от планирания размер „нов дълг“, който може да бъде поет през годината. Това измества голяма част от новите емисии дълг за втората половина на годината, което ще позволи поддържането на адекватни, на одобрената със Закона за държавния бюджет на касовите наличности до края на годината и ще даде възможност да се финансират в пълен размер планираните разходи. Наличностите на разположение в левови и валутни сметки в БНБ

търговските банки, в това число 7,3 млрд. лева наличности в системата на единната сметка и валутни сметки в БНБ. Съгласно одобрените параметри за 2021 г. по държавния бюджет бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове и другите бюджетни сметки на централно ниво, включени в системата на единната сметка, регулярно се обслужват всички текущи плащания. Одобрените параметри по емисиите „нов дълг“ и другите операции в частта на финансирането са съобразени с необходимите ресурси за финансиране на одобрения дефицит за годината с разчетите към Закона за държавния бюджет като консолидираният ресурс в системата на единната сметка обезпечава необходимата ликвидност. По предварителни данни размерът на фискалния резерв към 31 март 2021 г. е 7,9 млрд. лв., в това число наличностите по депозити в сметки в БНБ и банки в размер на 7,8 млрд. лв. и вземания от Европейската комисия за сертифицирани разходи, аванси и други в размер на 100 млн. лв. обхватът на фискалния резерв, което съответства на т. 41 от Закона за Допълнителните разпоредби по Закона за публичните финанси. Към края на 2021 г. фискалният резерв се очаква да бъде в по-висок размер от определения минимален такъв със Закона за бюджета за 2021 г. Конкретният размер на фискалния резерв е в зависимост от развитието на пандемията, темповете на възстановяване на основните ни икономически партньори от Европейския съюз, както и от политическата стабилност. Всички държави в Европейския съюз, когато разработваха бюджетите си за 2021 г., очакваха пандемията да бъде овладяна до края на първото полугодие на 2021 г. Вследствие на забавяне на ваксинацията на европейско ниво, появата на нови видове и щамове все още не може да се каже, че пандемията ще бъде овладяна и мерките за бизнеса и домакинствата, както и разходите за лечение ще приключат до края на първото полугодие на 2021 г. Това само по себе си ще доведе до необходимост от актуализация на бюджета както на България, така и на други страни от Европейския съюз. Това обаче засега – за България, не се налага. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към въпросите от парламентарните групи. За първи въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Нямате въпрос. От парламентарната група на „Има такъв народ“ имате ли въпрос към министъра?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Ананиев! Моят въпрос е конкретен. Спомняте си преди време тук имаше едни въпроси, оставки, уволнения за това има ли НЗОК задължения към болници извън България в Европейския съюз или други страни. Какви са ни задълженията? Има ли плащане от българския бюджет в момента по тези задължения? Те седем-осем милиона ли са, както твърдяхте, или са повече? Колко ще плащаме тази година? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гечев. Заповядайте, господин Министър. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Господин Гечев, чудесен въпрос. Очаквах този въпрос, защото и на тази тема много се спекулира в последно време. Националната здравноосигурителна каса на България няма никакви просрочени задължения към нито една държава, към нито една здравна каса в страните – членки на Европейския съюз. срещи с всяка една от държавите, към които имахме закъснял дълг, направихме график в рамките на две години. Ако наблюдавате изпълнението на бюджета на Здравната каса, ще видите, че ние авансово финансирахме тези задължения, изпълнението на бюджета го позволяваше, без да накърняваме останалите здравноосигурителни плащания в страната, така че в момента нямаме просрочени задължения. Знаете, че по регламент до 18 месеца плащанията не се смятат за просрочени. Така че това е отговорът на Вашия въпрос, първо. И второ, искам да се върна към едно Ваше предишно изказване, в което казахте, че от 2010 г. няма първо тримесечие на бюджет, който да е с дефицит. В моето изказване, което направих пред Вас, Ви уведомих, че от 2010-а до 2015 г. всяка една от тези години е завършвала с дефицит. Моля да го имате предвид това. И друго, казахте, че сега, като си отиде това правителство, няма да има възможност да тегли дълг и да се справя с текущите плащания, които предстоят да се извършат от държавата. И това не е вярно, защото със Закона за бюджета за 2021 г. Вие сте одобрили максималния размер на заема, който може да тегли държавата, и изпълнението се възлага на българското правителство. До този момент нашето правителство е теглило 800 млн. лв., всяко следващо правителство – дали редовно, или служебно, си е в пълната сила да тегли нов заем и да финансира бюджетния дефицит на държавата. Благодаря. (Ръкопляскания от

По начина на водене. Уважаема госпожо Председател, в парламента трябва да се уважаваме един друг – и депутатите, и министрите, и Вие за това носите отговорност. Аз попитах министъра: колко милиона лева ще платим тази година на болници извън България? Тъй като тук имаше скандали. Вие твърдяхте че са само седем-осем и уволнихте тогава човека. Питам Ви точно, а не да ми разказвате приказки. Дайте числото! Елате и кажете: пет милиона, 50 милиона! Колко са тази година в бюджета по изплащане на такива задължения,

Продължаваме нататък. От парламентарната група на ДПС имате ли въпрос? Нямате. От парламентарната група на „Демократична България“? Да, заповядайте, Благодаря Ви. Господин Министър, няколко въпроса по отношение на неприкосновените фондове. Смятате ли за нормална практика да се вземат пари от неприкосновените фондове, като този за АЕЦ „Козлодуй“, като Учителския фонд, като Националния фонд за еврофондовете и други, и тези пари да се ползват за покриване на бюджетни дупки? Според Вас доколко е полезно това да се прави, доколкото тези фондове са със съвсем други дългосрочни цели? Не смятате ли, че това влошава фискалната дисциплина в дългосрочен план и е опасна практика особено ако се превръща в норма, а не в изключение?

Накратко, смятате ли за нормална практика да се вземат пари от неприкосновените фондове, като АЕЦ „Козлодуй“, Учителския фонд, Националния фонд за еврофондовете и други, и да се ползват за запушване на бюджетни дупки? бюджетни дупки? Бихте ли насърчили следващият финансов министър също да ползва този подход в дългосрочен и в краткосрочен план? Благодаря. Мисля, че вече отговорих на този въпрос, като казах, че от всичките средства, които са във фискалния резерв, само Фондът за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система е целеви и не може да се използва за нищо друго. Затова той е поставен в отделна сметка и може да се харчи само за целта, за която е създаден. Другите средства служат за ликвидност. Това не означава, че се отнемат пари от тези фондове. Води се аналитична отчетност, но наличният ресурс се ползва за покриване временни бюджетни разходи, докато постъпят постъпленията и отново се възстановят там. Това е ликвиден ресурс, който трябва да се ползва. В моето обяснение преди малко казах: редно ли е, след като имаме ликвиден ресурс над 5 млрд. лв., да изляза и да тегля заем, срещу който да плащам лихва? Но това не означава, че се взимат парите от ядрените фондове или от Касата, или от НОИ, или откъдето и да било другаде. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ има ли желание за въпрос? Заповядайте.

Уважаеми господин Ананиев, моят въпрос е много кратък. Каква е прогнозната стойност на касовия дефицит към края на финансовата година на база тримесечие и как ще бъде финансиран той?

отговоря на професор Гечев – 85 милиона са предвидени в бюджета на Касата за плащания към външни каси. Надявам се, че сте доволен. Как ще завърши бюджетът към края на тази година? На този етап на изпълнението на бюджета и ако успеем да овладеем пандемията през летните месеци и не продължи този натиск върху болничната и извънболничната помощ по отношение COVID-19, бюджетът ще бъде изпълнен в рамките на предвидения дефицит по бюджета от 3,9%, като фискалният резерв накрая – ние не можем да нарушим Закона за бюджета, той не може да бъде по-малък от 4,5 млрд. лв. Досега никога не сме стигали до това минимално ниво. Надявам се и тази година да бъдем над този размер. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Преминаваме към вторите въпроси от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма. От парламентарната група на „Има такъв народ“? Заповядайте.

(ИТН): Госпожо Председател, господин Ананиев, уважаеми колеги! Въпросът ми е: понеже казахте, че възнагражденията за всички лица на първа линия в борбата срещу COVID са изплатени, аз знам, че на работниците в социалните услуги не бяха изплатени. А там имаше масови заразявания и те бяха превърнати в болници. Смятате ли да ги изплатите и дали са предвидени в следващите разходи за следващото тримесечие? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Пенева. Заповядайте, господин Министър. Честно казано, нямам информация да не са изплатени нетните 1000 лв. на нито един от служителите както в здравната система, така и в социалната система. Механизмът, по който ние ги изплащаме, е много елементарен. Всеки месец, след като приключи месецът, получаваме заявката от съответния ръководител на дадена служба дали болница, дали джипита, дали социалните служби, или пък домовете за възрасни хора, хора с увреждания. Тази информация се обработва всеки месец се плаща. Никога не сме имали досега дефицит по изплащането на тези възнаграждения. За щастие, и за следващия месец също не предвиждаме дефицит, така че плащанията вървят нормално. Ако имате някакъв конкретен повод

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги депутати! Уважаеми господин Министър, отново ще Ви задам въпроса, който Ви зададох в предното изслушване, тъй като сега ще Ви го прецизирам. Не съм доволен от отговора, който ми дадохте. Конкретно: какъв е размерът на направените разходи по решения на Министерския съвет – само по това, не предвидените в бюджета – от 1 януари до 31 март?

съгласете се, не може за път, който не е ремонтиран 30 години, сега изведнъж да е възникнала необходимост от него. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Милев. Заповядайте, господин Министър. Благодаря, госпожо Председател. За първи път ми се случва да повтарям ясно отговора, който съм дал преди малко, но ще се наложи и този път. Първо, за ковид мерките. Ясно казах, че от 1 януари тази година до 31 март тази година са направени разходи в размер на 1 млрд. 345 млн. лв. Ви ги като разбивка – колко за домакинствата, колко за бизнеса, колко за публичните организации, които се занимават с организацията за борба срещу ковида. Надявам се това да си го спомните. Второто нещо, което Ви прочетох – казах Ви от началото на годината какви постановления са излизали и на какви суми, като ги разделих на две. Едните са тези, които са предварително предвидени поради обективни обстоятелства, че не могат предварително да се предоставят по съответния бюджет. Очакваме определени индикатори и показатели, на базата на които правим корекцията. Това, което Ви интересува – другите суми също Ви ги казах – 260 млн. лв. Дадох кратка характеристика на тези 260 млн. лв., които са включени в този списък с всичките постановления. Няма никакво разхищение. Всичко е неотложно и спешно. Отново Ви казвам: отидете при тези хора, ще Ви дам списъка, и ги попитайте: трябвало ли е да се направи това; при какви условия са живеели; пиели ли са чиста вода; имало ли е канализация; имали ли са пътища от едната махала до другата; и ред други неща – училища, детски градини? Не споменахте – имахме сериозни инвестиции във връзка с финансирането, ремонта, реставрацията и възстановяването на църкви и манастири. Ние се грижим не само за физическото здраве на хората, но и за духовното здраве. Благодаря Ви. От парламентарната група на ДПС? Нямате въпрос. От парламентарната група на „Демократична България“? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Ананиев, колеги! Въпросът ми, разбира се, стъпва на част от Вашите отговори досега с идеята да придвижваме нещата напред. Доколко смятате, че би било полезно за България тази аналитична отчетност, която водите по различните пера и във всеки един момент знаете кое е касова наличност, кое е вземане отнякъде другаде, да бъде публикувана, да речем, в края на всеки петък, както става с баланса на управление „Емисионно“? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев. Заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Ананиев, ще се върна към цифрите, публикувани в БНБ. На 2 април 2021 г. – 7 милиарда 36 милиона 719 хиляди; на 9 април – 5 милиарда 899 милиона 840 хиляди; на 16 април – това са 7 милиарда 242 милиона 156 хиляди. Както вече от Вас е е ясно, че има в различни банки около половин милиард, така че са 7,7. Разбира се, в следващите дни увеличението на числата, постъпилите пари са средства най-вероятно, както и Вие казахте, от концесия на летище София – 660 милиона. Изглежда почти немислимо как се е увеличил самият резерв с 2 милиарда от данъци само за 3 дни? Трябва да се има предвид, че тези пари – около 6,5 милиарда, са средства, които не трябва да се използват от правителството, защото са част от различни фондове, което вече уточнихме, но явно се използват за текущи нужди, което е неправилно според мен. В тази връзка е спекулацията, че резервът е два пъти по-голям от минималния праг почти, защото е ясно, че този праг е фиксиран прекалено ниско и понастоящем трябва да е поне с 6,5 млрд. лв., колкото до неприкосновените фондове. И последно, като говорим за размер на резерва, най-добре е да ползваме относителни числа и пропорции. А те показват, че в края на 2014 г., към която ГЕРБ обичат да реферират във връзка с управлението на Орешарски, резервът е бил 8,2 милиарда, но това е било над 10% от брутния вътрешен продукт. Докато сега той е около 7%. Определено има игра на данни, но в момента има много динамика и не е ясно кои данни са меродавни, и това ще изясняваме в Комисията. Моят въпрос към Вас е:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Капон, участвал съм в стотици изслушвания и задаване на въпроси, ама за първи път по няколко пъти ми се налага да отговарям на въпроси, които съм ги обяснил! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Първо започваме с цифрите, които споменахте – 2 и 9 април. Обясних в своето първоначално изказване, че в началото – в първата десетдневка на всеки месец, се извършват повече разходи, отколкото постъпват приходи. Приходите започват да постъпват след 13-о – 14 о число, след деклариране на данъците и тяхното внасяне. Само за пенсии

представител Мария Капон.) Нее! Миналата година го имаше. Разбира се, че го има. Ама миналата година пандемията започна в средата на март, и то не беше пандемия, а беше началото на процеса,

годишният размер, направете си сметка горе долу една дванадесета как идва, и то не само ДДС-то, има и други данъци и неданъчни приходи, и ще разберете как в този период нарастват приходите с такава сума.

Нека да правим сериозни анализи! Ще помагаме, ако искате. Ще Ви помагам с каквото трябва, за да може да навлезете по-бързо в управлението на държавата.

госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС изразява своето позитивно отношение към така дадените точни и коректни отговори от господин Ананиев. Очевидно държава, която преди настъпването на извънредните ситуации е могла да се похвали с това, че е била част от топ 5 на най-бързо развиващите се икономика в Европейския съюз, умее да управлява и бюджета си добре. Бяха изразени много мнения от тази трибуна от някои говорители, които взимаха преимуществено думата, но ако си спомним назад в годините от висотата на своята академичност, са нанасяли непоправими щети на българския бюджет.

тук представени партии – партии, които се намират в коалиция – явна или не чак толкова, се гласят да управляват държавата. Но някои от тези партии, водени от своето безпокойство, не коментират темата, свързана със собствените им нарушения спрямо българския бюджет,

ДБГ например. Така че, колеги, когато говорим за започване на чисто, трябва да започнем на чисто първо от себе си. Трябва да се вгледаме в гредата в собствените си очи (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), за да намерим успешно и сламката в чуждите. Защото нашият принос към общото благосъстояние на държавата е не по-малко важен от инициативата и интерпретацията на управляващите. И фактът, че понастоящем има партии, дължащи милиони на бюджета, сега тук със своята професура да се изявяват колко бил нестабилен българският бюджет,

От парламентарната група на „Има такъв народ“ ще изразите ли отношение към отговорите на министъра? Заповядайте. ТЕОДОРА ПЕНЕВА

понеже казахте, че не е било отказано плащане, имаше направени много тестове с положителни резултати и нито една услуга в град София не беше заплатена. Става въпрос за възнагражденията за първа линия.

Благодаря, госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене, а в нашия правилник пише, че по процедурни въпроси думата се дава веднага. Та по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, когато тук от тази трибуна се изричат откровени лъжи, визирам преждеговорившия – господин Георг Георгиев, Вие трябва да го прекъснете, защото гледа цяла България. Първо, БСП не дължи една стотинка на хазната, една стотинка не дължи – точно обратното на това, което господин Георгиев каза. тук седи министърът, който даде тези пари на парламентарно представените партии. Той е отговорен! Не сме отишли ние да си ги искаме тези пари. Грешката е в Министерството на финансите и всички това го знаете.

Трябва да кажете конкретното нарушение на Правилника, което съм извършила! От името на парламентарната група на „БСП за България“ ще изразите ли отношение към отговорите на министъра? Заповядайте, господин Гечев.

ние, разбира се, не сме доволни от отговорите, макар че те свършиха работа – дадоха информация на българската общественост какво е фактическото състояние на българския бюджет. И тук има някои чудеса. Първо господин министърът обясни, че България е единствената страна в света, при която при COVID-19 бюджетните приходи растат. Чудо на чудесата! Има криза, има безработица, фалират фирми, а те растат спрямо миналата година! И това потвърждава нашата теза от години, че умишлено в бюджета се залагат по-ниски бюджетни приходи, за да могат да бъдат преизпълнени и за да могат да бъдат преразпределени в края на годината от багажника на джипката на господин Борисов. Това е първият извод, който е категоричен.

че няма как да дадете отчет за фискалния резерв за края на 31 март, тъй като имате информация до края на февруари? Вие го казахте! Ние Ви обяснихме от тази трибуна, че Вие всеки ден в 17,15 ч. трябва да имате информация за касова наличност. И днес го потвърдихте! Освен това, ние Ви питаме какъв е фискалният резерв към 31 март, тъй като също сме ходили на училище и знаем, че фискалният резерв се променя. Вие обяснихте – има плащания в началото на годината, други – в края на годината. Само че Вие не искахте да обясните, че всъщност този фискален резерв, който Вие рапортувате тук от години, е в сравнително добро състояние, тъй като взехте огромни заеми.

да Ви обясня – ако сега вземете примерно 4,5 милиарда, останали са 3,5 милиарда, фискалният резерв ще хвръкне, тук ще дойдат от London School of Economics да разучават какво правите в България, тъй като ще бъдат много изненадани.

Второ, няма да теглим никакви дългове спрямо Закона за бюджета 2021 г., тъй като – след нас и потоп. А ако има нови избори, ако има служебен кабинет, няма как да се теглят нови заеми.

нашата загриженост по няколко въпроса. Дискусията за състоянието на бюджета и предстоящите разходи трябва да продължи и в Бюджетна комисия, и в залата в оставащите десетина-петнадесет дни, ако не бъде съставен кабинет, защото, при положение че влезем в хипотезата служебен кабинет, което е много вероятно, трябва да сме абсолютно сигурни, че служебният кабинет ще може да изпълнява възложените му от Конституцията функции. Трябва да сме абсолютно сигурни, че ще може да го прави, без да наруши Закона за държавния бюджет. Трябва да сме абсолютно сигурни, че не са изчерпани определени резерви. Трябва да сме абсолютно сигурни, че трябва да може от определени резерви или буфери да намери пари за предсрочни избори. Защото, както добре знаете – и министърът ще потвърди, в бюджета няма предвидени пари за предсрочни парламентарни избори. Така че има въпроси, които висят във въздуха, и ние трябва да отговорим, а не – ако не можем да съставим кабинет в рамките на този парламент, да хвърлим горещия картоф в Президентството и да кажем: „Ами те толкова си могат!“ Защото от това ще пострадат българските граждани, от това евентуално ще пострадат изборите. И когато правим Изборния кодекс, трябва да имаме предвид и това какви разходи ще заложим за тези избори, машини и така нататък, да не казваме секции – всичко. И когато предстои да гледаме следващите 72 законопроекта, от които сигурно 70 са социални, да имаме предвид едно: в този бюджет няма предвидена една стотинка за нови социални разходи, за придобивки за българските семейства, за българските граждани, за българските инвалиди – с най-голямо уважение се отнасям към тях, ако има ирония в думите ми, тя е към внасящите законопроектите. Защото за нашата парламентарна група е очеизвадно, че голяма част от тези законопроекти имат предизборен характер. Предизборен характер! Трябва да се замислим добре дали въобще да ги гледаме, защото, ако ще разтърсим държавата из основи, за да си направим някакъв предизборен пиар, не ни отива, не ни пратиха тук за това. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цонев. От парламентарната група на „Демократична България“ – заповядайте, господин Ганев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, искам да Ви благодаря и за това изслушване – мисля, че днешните, и двете, бяха много полезни. Нашето отношение към случващото се днес в парламента е положително. Изпитваме леко съжаление, че не можа да се случи в петък. И Вие бяхте тук, и Вашето време се загуби. По По въпросите – ще взема отношение и по двата, които дискутирахме днес. Това, което ние изваждаме като извод с оглед обстановката. Първо, има място за вместване на бюджета, стига да няма усложнение с пандемията, в приетата рамка на Закона за бюджета за 2021 г., без да трябва непременно да се променя – може би в някакви детайли. Второ, със сигурност обаче ще трябва да се емитира дълг, както е предвиден в този бюджет, тоест както е предвидил предходният парламент и е заложил в бюджета. Ще трябва да се тегли един дълг, който в най-големия си размер може да отиде на още 3,7 милиарда. Тоест това няма да е неочаквано, няма да е нещо ново, няма да е нечие усмотрение, няма да е нечия политическа воля, трябва да се направи! Тоест няма да е: някой идва, дето не може да управлява, и изведнъж вдига дълга на държавата. Това е заложено в бюджета и ще трябва да се прави. Да се надяваме, че ще има по-малки нужди с оглед да няма усложнение в пандемията, дай боже. Друго нещо, което вземаме като поука от дискусията и по двете теми днес, е, че имаме проблем със структурирането на начина, по който е дадено правото на изпълнителната власт да харчи парите на българските граждани. Тук далеч нашата парламентарна група не е сама в мнението, че трябва да има по-голям парламентарен контрол, с по-голямо ниво на конкретика върху разходите, които изпълнителната власт взема да прави – абсолютно цитирам господин Цонев, който много добре го каза. Проблемът не е, че има нещо незаконно, което се е решавало, проблемът е, че законът разрешава това нещо, а пък духът на парламентарната република изисква тези неща да се решават в парламента. Искам само да напомня – преди повече от 10 години, по инициатива на господин Мартин Димитров – нашия колега, навремето тогавашният финансов министър Пламен Орешарски, когато в края на една година трябваше да се правят големи разходи, имаше натрупан излишък, беше решено в крайна сметка той да дойде пред парламента и почти поединично, по перо, да получи одобрение за тези разходи. Да, имаше излишък, да, можеха да се харчат едни пари – трябваше да се мине през парламента. Това искаме оттук нататък също така да продължава. И третото нещо, което извеждаме от днешната дискусия, е, че господин Ананиев – човек с несъмнен опит и експертиза, няма никакъв проблем с това аналитичната отчетност да бъде публично достояние. Надявам се подобно предложение да получи достатъчна подкрепа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев. И от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ – заповядайте, господин Йончев. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Дискусията беше полезна. Тя тръгна добре в началото и се изнесоха доста конкретни данни. За съжаление, към края започна да заприличва на онзи разговор от пънчетата с безкрайната хвалба кой какво е направил, колко метра асфалт, колко автобусни спирки и не знам още какво. Но нека да се придържаме към фактите. Това, което стана ясно днес, е: на първо място, че фискалният резерв се движи към критичния минимум, не виждам кой може да оспори това, и че единственият начин той да бъде поддържан е с нови заеми. Мисля, че това стана ясно на всички в залата. На второ място, стана ясно, че без бюджетна актуализация трудно ще се мине тази година. Вие казвате: да, би се наложила, ако пандемията се усложни. Дори пандемията да спре утре, икономическите последствия от нея ще траят поне година още, може би повече от година, и ние трябва да сме готови за това, защото бюджетният дефицит, защото проблемите с бюджета не идват от болестта – те идват от нейните икономически измерения, а те не се спират с магическа пръчка и няма да свършат утре. Така че бодрият извод, че може да бъде изпълнен този бюджет, някак не ни се струва особено правдоподобен. И на трето място, става ясно, че актуализацията, независимо дали ще я прави това Народно събрание, дали някое следващо Народно събрание, естествено, тя не е по силите на служебен кабинет, актуализацията в крайна сметка ще трябва да разплати предизборния харч от началото на тази година, а няма да даде възможност за нова политика, за нови приоритети на едно следващо Народно събрание или това Народно събрание, и на едно следващо управление, което обрича в голяма степен тази бюджетна година на рамките, в които е сложена вече. Тоест една актуализация в следващите месеци няма да позволи нови приоритети в бюджетната политика. Тези изводи, за съжаление, са не особено положителни за начина, по който е управляван бюджетът на страната от началото на тази година, ако щете, и за начина, по който е направен, защото, ако някой е мислил в края на миналата година, че предстои край на епидемията, че предстои икономически ръст и развитие и всичко ще бъде по мед и масло, очевидно не е мислил особено много. Това налага извода, че бюджетът, който в момента изпълнява правителството, е бил предизборен бюджет нещо, което беше ясно още от самото начало; означава, че бодро и смело е харчено в първите няколко месеца, защото, ако направим един сравнителен анализ, цикличен – миналата година спрямо тази, това веднага ще стане ясно, без никакви основания за очакване на повече приходи. Вие го направихте този анализ и той това показва. Според Вас – не, но според нас това е така. Така че перспективата за актуализация, отново повтарям, не ни води до нищо по-добро, защото ресурс държавата няма да има за нови приоритети. Просто ще трябва да разплатим сметките на предишното управление до края на тази година с цената на нови заеми, част от които вече са харчени, защото попълването на фискалния резерв със заеми означава, че вече нещо е похарчено, вече нещо липсва там. Това е нашата оценка за днешната дискусия. Тя беше полезна, защото фактите станаха ясни, защото, за разлика от онзи разговор на пънчетата, където всеки може да се похвали пред минувачите, тук разговорът се състои в залата на Народното събрание, въпросите са актуални и смислени и фактите са налице. Благодаря Ви много. и второто изслушване приключи. С това се изчерпа и нашата програма за днес, но министърът на здравеопазването е в залата и иска думата, за да ни информира по конкретен въпрос. На основание чл. 83, ал. 1 от Конституцията и чл. 65 от нашия Правилник давам думата на министъра на здравеопазването. Уважаема госпожо Председател, дами и господа заместник-председатели, госпожи и господа народни представители! Поисках думата във връзка с многото изказвания, свързани с Националния оперативен щаб. Изключително съм доволен, че днес виждам всички изключително спокойни и като че ли разумът започва все повече да се връща. От самото начало на пандемията и сега твърдя, че пандемията в България може да бъде овладяна с три неща: с разум, интелект и дисциплина. Дами и господа народни представители!

оперативен щаб, имат идеи за неговите функции, за неговия състав и за неговите действия. Ако наистина смятате, че Националният който може да управлява ефективно пандемията в Република България, много моля, дайте Вашите предложения за членове на Националния оперативен щаб по начина, по който ги заявихте в кулоарите на Народното събрание. Бяха изказани мнения, че хирурзи не могат да управляват пандемията, а аз твърдя, че пандемията до момента се управлява успешно. (Ръкопляскания видимо за всички – числата показват това мое твърдение. Ние успяваме да излезем успешно и от третата вълна. Дами и господа народни представители! Имаше твърдение, че ще бъдат дадени хора професионалисти – инфекционисти, епидемиолози, за членове на Нека да бъдем отговорни към българските граждани. Утре Националният оперативен щаб и аз, като министър на здравеопазването в оставка, ще дадем поредния брифинг, с който да информираме българското общество. Моля, ако днес е възможно, нека Народното събрание вземе решение и да даде членове на Националния оперативен щаб, които до края на деня да бъдат конституирани. Можем наистина заедно да покажем, че обединени, наистина мислим и правим това, което говорим, а не само говорим. Благодаря на всички. Приятен ден и успешна работа! Благодаря Ви, господин Ангелов. Обявявам следващото пленарно заседание – на 22 април 2021 г., утре, от 9,00 часа. Закривам заседанието.